Dragica (SDP)** I prelazimo na zadnju točku večeras – - Konačni prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o posebnom porezu na luksuzne proizvode, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 213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 Uvodno će nam predstaviti zakon zamjenik ministra financija Boris Lalovac. Pred vama se Zakon o prestanku važenja Zakona o posebnom porezu na luksuzne proizvode. Razlog donošenja priloženog zakona je sprječavanje otklanjanja većih poremećaja u gospodarskim sektorima, obuhvaćeni oporezivanjem ovim poreznim oblikom, hrvatski porezni sustav i porezni obveznici ovog poreznog oblika potrebno je na vrijeme pripremiti za funkcioniranje i poslovanje uvjetima u članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji. Naime izvjesna je nemogućnost svrhovite primjene ovoga poreza u okolnostima članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, posebno skrećući pozornost pri tome i na potrebu uzimanja u obzir fiskalnog učinka poreza i troškova njegovog ubiranja, te pogotovo utjecanja na relevantne gospodarske sektore. Temeljni cilj je navedeni porezni oblik prilagoditi okolnostima okruženja i poslovanja na jedinstvenom europskom unutarnjem tržištu. U tom okruženju uzimajući u obzir karakter ovog poreznog oblika, hrvatski porezni obveznici će zbog znatnog poreznog opterećenja luksuzne proizvodne okolnosti da će isti biti lako dostupni na unutarnjem tržištu, biti u znatno nepovoljnijem položaju u odnosu na gospodarske subjekte u okruženju. Navedeno će izvjesno realizirati smanjenim poreznim prihodima s naslova PDV-a te zbog ukupnog smanjenja gospodarske aktivnosti smanjenjem drugih poreznih prihoda s naslova …/Ne Ukupni fiskalni pokazatelj ukazuje da predmetni porezni oblik ostvaruje zanemarive prihode za državni proračun Republike Hrvatske, te da je uzimajući u obzir administrativne troškove ubiranja poreza i provedbu poreznog nadzora, utjecanje na gospodarske subjekte i njihove aktivnosti, te s time u vezi na potrošnju predmet oporezivanja na hrvatskom tržištu, već u ovom trenutku je neučinkovit i neelastičan porezni oblik. Vrlo kratko, sljedeće godine ulazimo u Europsku uniju, nema više carinskih barijera. Mi smatramo, smatramo da naši poduzetnici mali obrtnici koji se bave pojedinim određenim zanimanjima, pogotovo u ovom području obrade zlata i …/Ne razumije se./… nakita smatramo da kada više jednom nemate carinu jednostavno onaj koji želi kupiti takav proizvod ode samo preko granice i kupi ga za iznos gdje plaća porezno opterećenje od 20%. Ukoliko ovo ostane znači ne da je opterećenje 25%, nego je još opterećenje 30% posebnim porezom, znači ukupno opterećenje tog proizvoda je 63%. Znači govorimo o konkurentnosti znači 63%, znači ne govorimo da ovim sada mi ukidamo ovaj dio poreznog opterećenja od 25%, znači ukidamo dodatno opterećenje koje ukupno iznosi 63%. Mi smatramo da pogotovo u uvjetima kada više nemate da bi postali ajmo reći konkurentniji u odnosu na susjedne zemlje, da ukidamo poseban porez od 30% jer smatramo da nije dao efekta u proračunu, i da bi zapravo ukoliko on ostane, ukoliko ostane znači naši proizvodi u tome konkurentnom dijelu bi bili bili 63% bi bile ukupno porezno opterećenje ukoliko ode u Sloveniju opterećenje PDV-a od 20%, ukoliko ode u Bosnu i Hercegovinu Znači probamo ga znači nivelirati na taj način da taj dio industrije koji jesu mali obrtnici u tome dijelu znači ne bi ga htio, jer se u javnosti rasprava evo sada ukidamo porez na luksuzne proizvode, uvodimo na kruh i mlijekom, smatramo da je ovo porezno opterećenje od 63%, ponovo vam govorim 63% preveliko za tu granu, i da ukoliko ovo ne napravimo zapravo izgubit ćemo i onaj dio PDV-a, izgubit ćemo i ovih 25%, i ovih 25% ćemo izgubiti, ako nam zapravo, jer će zapravo otići samo preko puta u Sloveniju, kupit će taj proizvod, proći će zapravo jer nema carine, nema ničega, zapravo izgubit ćemo i ovaj iznos od 25%. Tako da evo smatramo da u tom kontekstu zapravo i treba gledati donošenje zapravo ovog zakona. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. Klub HSU-a i kolegica Ljiljana Cvjetović. Poštovana potpredsjednice, poštovani zamjeniče ministra sa suradnikom, kolegice i kolege. Klub zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika podržava donošenje Zakona o prestanku važenja Zakona o posebnom porezu na luksuzne proizvode. Slažemo se da je predmetni porezni oblik zanemariv za državni proračun, te da je uzimajući u obzir administrativne troškove ubiranja i provedbu nadzora već u ovom trenutku neopravdan, neučinkovit i neelastičan porezni oblik. Također po ulasku u Europsku uniju, jasno je da će hrvatski porezni obveznici biti u nepovoljnijem položaju u odnosu na gospodarske subjekte u okruženju koji nemaju porez na luksuzne proizvode u ovom obliku. Iako može izgledati suprotno logici da u teškoj ekonomskoj situaciji u kojoj se nalazimo ukida se porez na luksuzne proizvode, a uvodi PDV na osnovne prehrambene proizvode recimo kruh, u stvarnosti to i nije tako. Porez na luksuzne proizvode naplaćuje se npr. na nakit i srodne proizvode. Tako ću vam reći jedan primjer moje prijateljice koja ima zlatarnu, na srebrne naušnice od 0,47 grama imaju prodajnu cijenu 60 kuna, u tu cijenu uračunat je porez na luksuz od 11 kuna i PDV od 12 kuna. Smatram da srebrne naušnice od 60 kuna nikako ne predstavljaju luksuz. Vrlo skup nakit, satovi, odjeća i obuća od krznene kože u Hrvatskoj su dostupni u vrlo ograničenoj mjeri, pa ih je većina kupaca kupaca kupovalo u inozemstvu i u putničkom prometu unosila na područje Republike Hrvatske izbjegavajući na taj način i porez na luksuz. Tako je u praksi porez na luksuz prvenstveno naplaćivan na proizvode niže vrijednosti, koje širi broj građana kupuje i koristi. iako HSU podržava ukidanje postojećeg poreza na luksuzne proizvode, prvenstveno zato što u ovom obliku on nema smisla, zalažemo se za uvođenje novog poreza na luksuz koji bi obuhvaćao veći broj proizvoda višeg cjenovnog razreda. HSU smatra da bi se na odjevne predmete, hranu i slično do određene vrijednosti trebala primjenjivati niža stopa PDV-a, a iznad određene vrijednosti trebao bi uz istu stopu PDV-a naplaćivati se i porez na luksuz. Tako bi npr. obična majica, pamučna, kratkih rukava recimo od 100 kuna podlijegala stopi PDV-a od 10%, dok bi neka markirana majica koja koštala 500 kuna podlijevala istoj stopi PDV-a te porezu na luksuz od recimo 30%. Isto bi se moglo primijeniti i na vozila, do određene cijene smanjila bi se sveukupna davanja, dok bi se na vozila iznad određene cijene plaćao porez na luksuz. Smatramo da bi na ovaj način bila prikupljena jednaka vrijednost poreza, mnogi bi proizvodi postali pristupačniji većem broju potrošača, dok bi se na isti luksuz plaćao dodatni namet. Sam porez na luksuz nije toliko čest jer je nepopularan, ali je puno češći oblik progresivni porez. Tako da se na proizvode do određene cijene plaća niža stopa poreza, a na skuplje proizvode viša stopa poreza, iako se sve radi o istoj vrsti proizvoda. U dosta zemalja postoji porez na luksuz, na nekretnine. Pri prodaji nekretnine iznad određene vrijednosti za razliku se plaća porez na luksuz. Ovaj porez je često skriven pa se može obračunati i na sljedeći način. On u sebi može imati olakšice na prvu nekretninu, ali umjesto da se obračunava na cijeli iznos vrijednosti nekretnine, obračunava se na propisanu kvadraturu po osobi, ili na određenu vrijednost. Npr. ako porez iznosi 1,5% i vi kupite prvu nekretninu u vrijednosti od 100 tisuća eura, olakšica je 95%. Tada bi se u tom slučaju platio porez od 75 eura, a netko tko kupi stan od 200 tisuća eura, platio bi porez od tisuću 575 eura. U ovom slučaju iako nemamo …/Ne razumije se./… porez na luksuz, on je itekako uključen u samu strukturu poreza, pa se na skuplje nekretnine plaća veći porez, tj. on je progresivan. Porez na luksuz ekonomski je vrlo elastičan, što znači da se povećanjem cijene dosta pasti potrošnja. S obzirom na zemljopisni položaj Hrvatske gdje se lako kupuje u inozemstvu, treba paziti da su predmet oporezivanja proizvodi koji se mogu kontrolirati, npr. automobili koji se kontroliraju registracijom, nekretnine, kao i proizvodi za koje se neće ići u inozemstvo. Ovdje bi se trebalo bazirati na životnom stilu koji se smatra luksuznim te na proizvodima iznad neke vrijednosti, to se odnosi na restorane, kafiće i druge takve usluge. Klub zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika podržat će donošenja Zakona o prestanku važenja Zakona o posebnom porezu na luksuzne proizvode, ali potičemo predlagatelja da pri nadogradnji poreznog sustava ozbiljno razmotri iznesene prijedloge. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. U ime kluba HDZ-a Ivan Šuker. Izvolite. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, gospodine zamjeniče sa suradnikom. Ja si samo postavljam pitanje kakve bi reakcije bilo da sam ja prije 3 ili 4 godine predložio sa istim argumentima ovakav zakon. Izmasakriran preko medija, izmasakriran u ovoj sabornici, a danas za sve se to nalaze argumenti ovako i onako. Međutim, ja ću ovdje govoriti kao predstavnik kluba, ne kao bivši ministar. U trenutcima kad PDV skače sa 23, na 25%, u trenutcima kad struja ide 20%, kad moji Goričani plaćaju grijanje 38,5% skuplje, Zagrepčani nešto malo niže, ali Samoborci, Zaprešičanci, Siščani i Osječani isto negdje oko 38%, u trenutcima kad smo donijeli odluku o tome da ukidamo nultu stopu PDV-a ovo je u najmanju ruku politički čudan prijedlog odluke, bez obzira na njegove fiskalne, na njegove gospodarske razloge, ja još mogu shvatiti da u ovom zakonu smo ukinuli ovaj posebni porez na zlato koje naši zlatari proizvode, prerađuju da budu konkurentni, to bi mogao shvatiti, ali nikako ne mogu shvatiti bisere, dijamante, bunde, jer na žalost u Hrvatskoj krznari su skoro pa propali, skoro ih više uopće nema, vi u Zagrebu ja ne znam da možete naći par krznara kod kojih možete popraviti a ne kupiti bundu, dakle nešto što je naprosto passe priča. Satovi. Ja koliko znam mi u Hrvatskoj ne proizvodimo satove, i ne vidim uopće razloga da u ovom trenutku naprosto frustriramo hrvatske građane nakon ovih povećanja sa pričom o tome da treba ukinuti, jer da će ti satovi se kupovati vani, pa ti satovi su se i dosad kupovali vani. Ti satovi nisu u Hrvatskoj skupi samo zbog ovog trošarinskog dijela, nego i zbog marže i zbog svega skupa. Ista priča je i sa Međutim vrlo interesantno pirotehnički proizvodi za vatromete, prije 3 ili 4 godine nitko nije razmišljao o ovim našim Samoborcima koji su napravili tvornicu, imaju tvornicu i u Kini, i konkurentni su svugdje u svijetu, dakle danas za sve postoji opravdanje, a bila je kriza i 2009., i tada su ti zlatari, ja imam u Gorici dva sjajna zlatara koji imaju čak i autentične zlatarske proizvode sa zaštićenim i nazivom i izgledom i svega, međutim kada je tada samo dala se naznaka iz Ministarstva financija da bi se ukinuo taj porez prvenstveno zbog tih zlatara, reakcija sa ove lijeve strane u Saboru je bila više nego gromoglasna, i upravo zbog svega toga, i iz razloga što sam rekao 23 na 25, struja 20, plin 37, grijanje 38 i pol, kruh i mlijeko sa 0,5 naprosto nemam ljudske ni moralne snage da dignem ruku za ovaj zakon. Hvala lijepo. (SDP)** Hvala. Klub Hrvatskih laburista – Stranke rada, i kolegica Nansi Tireli. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, poštovani zamjeniče ministra sa suradnikom, a i kolege. Ma evo ne možemo da o ovom zakonu ne pričamo, a da ne spomenemo kruh i mlijeko, bez obzira što nas je to zamjenik u svom uvodnom izlaganju upozorio na to. Izgleda da naš ulazak u Europsku uniju i naše usklađivanje sa regulativama Europske unije izaziva neki pravi tektonski poremećaj u našim logičkim razmišljanjima. Uistinu u ovo vrijeme kada je gotovo 33% građana Hrvatske ili točnije negdje oko skoro milijun i 500 građana po zadnjem istraživanju živi na samom rubu siromaštva, odnosno ukidanje ovakvog jednog poreza na luksuz čak ne znam ni koju riječ bi upotrijebila da opišem kako to na te građane koji ne samo da su zaboravili odavno što je luksuz, nego to jednostavno sama ta riječ u njima izaziva averziju prema svemu što se radi. Istim argumentima kojima opravdavamo 6 mjeseci prije uvođenja poreza na kruh, mlijeko, lijekove, knjige, opravdavamo i ukidanje poreza na luksuz, a to je da se prilagodimo ulasku u Europsku uniju. Evo kolega Šuker je govorio koliko ima krznara u Republici Hrvatskoj, koliko je to poduzetnika u Hrvatskoj za koje tvrdimo da ćemo im ukidanjem ovakvog poreza pomoći. Jako, jako malo. I mislim da je isto tako i licemjerno sada razgovarati kako želimo ukidanjem ovog poreza pomoći obrtnicima u Hrvatskoj, a prije nekoliko dana uvodili smo fiskalne blagajne sa rječnikom koga bi se mogli velika većina njih i posramiti, za ono kako smo nazivali te iste obrtnike i te iste poduzetnike u Republici Hrvatskoj. Dakle činjenica jeste i stoji da nešto ne štima. Iz dana u dan mijenjamo svoja razmišljanja, mijenjamo svoje kriterije, donosimo zakone onako kako nam se čini, ali mislim da donošenjem ovog zakona bez obzira što vi kažete da to izaziva troškove u provođenju porezne politike, mislim da ipak neće držati, a još manje će držati to kada kažete da ćemo ovakvim ukidanjem ovog zakona pomoći tim poduzetnicima da bolje posluju. Ja ako imam za kupiti bundu koja košta 25 tisuća kuna, bez obzira da li mi ukinuli ovaj porez ili ne otići ću recimo kupiti u Bosnu, jer je tamo porez 18%, za razliku od PDV-a našeg 25%, i opet ću zaraditi tisuću Znači računica nam ne drži vodu, i to je ono što nije dobro. Smeta u ovom obrazloženju zakona mene osobno, a mislim i veliku većinu mojih kolega ovdje u sabornici koji razmišljaju na isti način, kada kažete da je to za Ministarstvo financija zanemariv prihod za državni proračun Republike Hrvatske. Dakle u onoj projekciji koju smo dobili baratamo negdje sa iznosom u godinu i pol oko 32 milijuna kuna, i sad ako radimo opet računicu, jučer smo izglasali u ovom istom Domu proračun za 2013. godinu, od svih predloženih amandmana Vlada nije predložila niti jedan amandman. Kada bimo još 6 mjeseci imali porez dakle do ulaska u Europsku uniju porez na luksuz, pa ako ga onda moramo skinuti, ali ajde skinimo ga, kada bimo u tih 6 mjeseci zaradili pola od toga, znači negdje oko 11 milijuna 11 milijuna kuna, onda bismo recimo mogli bili jučer usvojiti amandman o rodilištu u Đakovu, mogli smo usvojiti amandman za subvenciju Sinjske alke, mogli smo usvojiti amandman za policijsku postaju u Imotskom, mogli smo usvojiti amandman za zatvor u Šibeniku i da ne nabrajam dalje. samo neke od stvari koje građanima Hrvatske nisu logične, nisu logične mislim ni velikoj većini nas ovdje u Saboru, i nisu dobre. U petak kad se za to steknu uvjeti ovaj će se zakon ionako izglasati, izglasat ćete ono što ste namislili, pa je čak i ovakav pokušaj da se ukaže na nekakve nelogičnosti koje radimo, pa evo uzaludan, borba s vjetrenjačama. Ipak neke stvari nisu dobre, pogotovo u ovo vrijeme golog preživljavanja kako sam rekla i još jedanput podcrtavam gotovo milijun i i 500 tisuća stanovnika Republike Hrvatske koji jedva skupljaju kraj s krajem, koji jedva preživljavaju, to nisu naši podaci, to su svjetski podaci, znači agencija koje nisu sentimentalne, koje su objektivne u tim analizama, i mislim da je sve ovo što radimo vrlo, vrlo bešćutno prema tim građanima, bez obzira kakva naša opravdanja bila. na repliku Branko Vukšić. Hvala. Uvažena potpredsjednice Hrvatskog sabora, zamjeniče ministra, pomoćnik ministra, kolegice i kolege. Dobra večer, u ime kluba Hrvatske narodne stranke. Nisam htio replicirati ni kolegici koja je govorila prije u ime kluba, ali zato baš želim u ime kluba HNS-a istaknuti zbog čega klub Hrvatske narodne stranke podržava ovaj zakon, ne zato šta smo bešćutni prema nezaposlenima i onom socijalnom stanju u kojem se nalazi jedan velik broj ljudi u Hrvatskoj, reću razloge, mislim da su razlozi poznati zbog čega se nalazimo u ovoj situaciji, i vrlo je jasno i poznato zbog čega hrvatska Vlada i ova koalicija zaista i Hrvatski sabor sa zakonodavstvom, svim instrumentima i mjerama pokušava, trudi se i rezultati pomalo napokon su na vidiku da će biti i razvojno i zapošljavanje uz naravno stabilnost financijskog sustava koji je ključ da bi uopće mogli osigurati taj razvoj. Ovaj zakon u biti se odnosi na 294 proizvođača zlatara u Hrvatskoj, bilo ih je prošle godine više, ali su morali zatvoriti. Ovaj zakon se odnosi na 20, točno 20 proizvodnih obrta za kožu i krzno koji su uspjeli opstati u Republici Hrvatskoj, dakle to su friški rekli bi mi podaci iz obrtničke komore od ukupno 140 proizvodnih obrta koji su bili, ali odnosi se na one koji se, proizvodne obrte koji su uspjeli opstati njih 735 koji se bave i nemetalima, proizvodnih obrta kojih ima tisuću 967 koji se bave drugim metalima, i proizvodnim obrtima koji se bave različitim gotovim proizvodima njih je 837, ili da tako dalje ne nabrajam negdje 9 tisuća proizvodnog zanatstva, koji može ili direktno dotiče ovaj zakon. E to je zakon koji osigurava daljnju zaposlenost i konkurentnost, prvenstveno obrta, jer ovaj zakon je vezan najčešće za obrt. Ja neću sad govoriti o uslužnim zanatima, i lovcima kojih ima u Hrvatskoj 65 tisuća, koji s ovim zakonom mogu dobiti bolju opremu, i naravno one koji će održavati, imati mogućnost da održavaju tu opremu. Da li govoriti o obradi bjelokosti, kornjačevina, to nema potrebe, zakon mora obuhvatiti i one neke segmente koji nisu možda direktno vezani za neki veliki promet, međutim kad govorimo i o obradi zlata, i zlatarima, onda govorimo i o jednoj tradiciji, uslužnoj djelatnosti koja u Hrvatskoj postoji kao tradicija. I ovaj zakon osigurava u biti da sutra i ovaj otkup zlata koji se, koji je aktualan u Hrvatskoj da na kraju to zlato ostane u Hrvatskoj, da se ne izvozi, i ovaj zakon u biti osigurava ipak i zapošljavanje i razvoj ma koliko god vama to činilo da je to zakon prema bogatima, a ovaj zakon nije vezan samo za bogate, jer vjerujem da svi oni koji su se vjenčali, oženili su kupili prsten, ili prstenje, da svi oni koji su vjernici, koji su se imali i krstili djecu, ili krizmali ili pričestili da su isto tako i zlatne, zlatni nakit kupovali. Prema tome ovo nije samo zakon za bogate, ovo je zakon koji osigurava i onima koji za takve trenutke ono što bi mi rekli daju sve, isto osigurava da bude povoljniji. Dakle ovaj zakon ima malo širi aspekt od onoga klasičnoga, jer moram se zaista čuditi ne podržavanje ovoga zakona, zato što se on zove zakon koji skida trošarine za luksuz, ne znam kako bi se on trebao zvati da ljepše zvuči, ali je bolje da čini se luksuz, jer to su ipak elementi i ovo su sve i dijamanti i zlato ipak spada u određeni luksuz. Prema tome u ime kluba Hrvatske narodne stranke, podržavamo ovaj zakon i dapače mislim da bi bilo dobro da je ovaj zakon i stupio na snagu, jer bi vjerovatno jedan dio radnih mjesta spasili, a uspjeli bi osigurati i ono šta je bitno tu proizvodnju, taj obrt te određene usluge posebno tradicionalne, neke vještine koje zaista postoje u određenim obrtima, starim obrtima

Kolega, ne bih rekla da, i ne bih se složila s vama da je ovo dobar instrument, prije bih rekla da je ovo pokvarena violina u jednom raštimanom orkestru. Rekli ste da će ovo osigurati dalju zaposlenost i konkurentnost. Prije sam pokušala reći na primjeru, s obzirom da imamo najveći PDV u ovoj regiji, još uvijek će biti jeftinije odlaziti u Italiju, još uvijek će biti jeftinije odlaziti u Austriju, Mađarsku, Bosnu i po da ne sad nabrajamo po sav taj luksuz ako si čovjek već ima novaca da si to nešto priušti. Zlatarstvo ste rekli da je tradicija i da za očuvanje tradicije isto tako je dobro da se ovaj zakon, porez ukine. Imamo mi u Hrvatskoj obrtničku školu za zlatare. Koliko to obrtnika zlatara ili krznara zapošljava, koliko djelatnika ima? Vi ste pričali sad o obrtima i pričate o daljoj zaposlenosti i konkurentnosti, ali plašim se da nemate baš nekakvih projekcija koliko će to novozaposlenih oni moći zaposliti na račun ovoga što im skidamo porez. I još nešto. Rekli ste da je to tradicija. Da, jeste, ali imamo puno tradicija u Republici Hrvatskoj koju ne poštujemo. Jedno od tradicija Republike Hrvatske isto tako je i poljoprivreda npr., pa nju često zaboravimo, a mislim da bi upravo tu možda zaposlili više novih radnika i dalje jačali konkurentnost, nego što ćemo jačati na luksuzu na bundama i na prstenju. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Srđan Gjurković. Uvažena kolegice, ova Vlada nije raštimani orkestar, ovo je jedna ipak željeli vi to shvatiti ili ne, ja kao Vlada sa jakom koalicijom koja vrlo dobro zna što i kako radi, uspoređivati poljoprivrednike i zlatare mislim da stvarno nema razloga da o tome uopće raspravljam, međutim kad govorimo o konkurenciji zlatara i proizvoda koji će biti u Hrvatskoj u odnosu na susjedne zemlje, dakle ovdje se ne radi o trgovini kad govorimo o zlatarima, ovdje se radi o vještinama, o znanju, možemo reći dijelom i umjetnosti, prema tome u tom segmentu konkurencija je u kvaliteti, a ne samo u PDV-u. Pa htio sam reći gospodinu Gjurkoviću da je taj zakon bio glup i dok je bio na snazi, što je gospodin Šuker i potvrdio. To je zakon samo za one zemlje u kojim se ne može izlaziti iz zemlje, pa moraš kupovati u svojoj zemlji. Po ovom zakonu je kupovao samo onaj, u Hrvatskoj ove proizvode onaj koji je morao kupiti u Hrvatskoj. Pa nitko živ vam nije kupovao u Hrvatskoj. Pa vi ste gospođo Tireli to u svojoj diskusiji rekla, da bi bundu kupili ili ste kupila u Bosni i Hercegovini, Mislim, s time da usput tu baš, moram vam malo i reći to baš nije jako domoljubno, jer inače porez bi platili u Hrvatskoj da ste kupili bundu u Hrvatskoj, i taj PDV bi išao u hrvatsku državu, a usput ste prekršili jedan zakon jer niste platili carinu pri uvozu bunde iz Bosne i Hercegovine. Toliko I prelazimo na pojedinačnu raspravu, kolega Branko Vukšić. Ukidanje poreza na luksuz je odličan potez Vlade, hrabar i prosperitetan. Hrvaticama i Hrvatima od životnog su interesa kultivirani biseri obrađeni, neindustrijski dijamanti obrađeni, drago kamenje obrađeno, zlatarski filigrantski proizvodi, njihovi dijelovi od srebra, Hrvaticama i Hrvatima su važni zlatarski filigrantski proizvodi od plemenitih metala, proizvodi od plemenitih metala prevučeni i platinirani plemenitim metalima, proizvodi od prirodnih kultiviranih bisera, prigodni kovani novac uključujući i zlatni novac imaju ga puno, zatim ručni, džepni i drugi osobni satovi, to znamo po Sanaderu, remeni i narukvice za ručne satove, dijelovi za remene i narukvice, odjeća, obuća od krzna i od kože i reptila, ludi su Hrvati i Hrvatice za reptilima. Dobro je da se ova trošarina ukida 6 mjeseci prije nego što je neophodna, kako bi se kupci relaksirali, da se u proračun ne ubaci bezveznih 10 milijuna kuna. Kome treba još u Hrvatskoj 10 milijuna kad smo mi bogata zemlja. Dobro je da se 6 mjeseci prije nego što je to neophodno uvede PDV na hranu, mlijeko, lijekove, knjige, kino ulaznice, koga to još u Hrvatskoj zanimaju knjige ili kome je stalo do nižih cijena kruha? Nikome. To sigurno u Hrvatskoj nema veze. Mene zanima zapravo za koga vi to radite, pitam članove Vlade i u kojem vi to svemiru živite? A kolega ja bih vam se pridružila pa bih se rekla da Hrvati i Hrvatice i građani drugih nacionalnosti će se tome razveseliti, možda i turisti kad ovako raspravljate. Zlatko Komadina ima repliku. **Komadina, Zlatko (SDP)** Pa htio sam reći da je sreća da nas nitko ne sluša, jer gospodine Vukšić sumnjam da nemate nijedan od tih proizvoda koje ste nabrajali. Sumnjam da nemate. Prema tome kupili ste ih, i kupili smo ih svi u ovoj dvorani, i kupili su ih svi u Hrvatskoj. I ako smo ih već kupili bilo bi dobro da kupimo domaće ako ih ima, i bilo bi dobro da ih kupimo 30% jeftinije nego da idemo van po njih i usput ne platimo porez svojoj državi, ako ćemo baš. Tako da i ova vaša diskusija gospodine Šuker rezerva demagoška da ćete sad biti protiv jer morate biti, a sami ste htjeli predlagati.

Prije svega sarkazam je isto tako dopustiv je u Saboru i ljudi su dobro shvatili što sam ja govorio, i ljudi dobro znaju o čemu mi tu govorimo. Ovo je bila stilska figura koju ste trebali prepoznati. Stvar je u tome 6 mjeseci prije ulaska u Europsku uniju je ova Vlada dala namete na ono što nije trebala, to je kruh, mlijeko, knjige, kino ulaznice, stručni časopisi. Nije trebala, i lijekovi, nije trebala, a dala je, i to je dala namet najsiromašnijima u Hrvatskoj, 6 mjeseci prije nego što je trebala je ukinula ovaj namet. O čemu mi pričamo. Mi se ne borimo da se skine to kad uđemo u Europsku uniju, ali zbog čega to radite luksuz, skidate s luksuza 6 mjeseci, a ono što je najnužnije Hrvatima i Hrvaticama i ostalim građanima Republike Hrvatske da ne bi bilo zabune isto je bila stilska figura prije, namećete 5%, zbog čega? Stalo vam je do hrvatskih građana? Nije sigurno. Ivan (HDZ)** Pa gledajte, ovako obično u ovim kasnim satima se znaju roditi zgodne porezne ideje, pa vjerojatno i ovaj porez se rodio u jednim kasnim satima. Ispričat ću vam jednu anegdotu, ovako negdje u ovo vrijeme, isto smo raspravljali o posebnom porezu na alkoholna pića, …/Ne razumije se./… jedan kolega predložio, i to je koštalo na žalost proizvođače alkoholnih pića u Hrvatskoj grdo. Međutim ovo je jedan porez koji definitivno fiskalno kolega Vukšić ništa ne znači. Netko ga je nekada uveo i svi pokušaji da se pomogne zlatarima koji stvarno rade i proizvode da se to ukine, jer je stvarno bilo besmisleno, je nailazilo na takve napade s druge strane i pripremljenu …/Ne razumije se./… vatru po hrvatskim medijima kao da se u najmanju ruku radi o milijardama, tako da taj porez koji je definitivno trebao pomoći, prije svega ja govorim o zlatarima, to je jedan zanat koji je vrijedan, i kažem ja imam u Gorici dva sjajna čovjeka koji imaju i vlastite proizvode i poznati su, a mogu reći i diljem Europe po njima, međutim na žalost upravo zbog demagoškog pristupa druge političke opcije se nikako taj zakon nije mogao promijeniti. A ovako u ove kasne sate smo mi raspravljali 2002. o Zakonu o posebnom porezu na alkoholna pića, i onda je kolega Kajin kresnuo amandman da se onaj posebni porez po litri alkohola digne 100% gore, što se izglasalo. Nitko uopće nije razmišljao što to znači za proizvođača alkoholnih pića, gledajte svi mi razumijemo, mi možemo danas prodavati demagogiju s tim, ali mi s tim ne bi spriječili niti bi bilo manje alkoholičara, niti ništa, ali recimo neke tvrtke koje su proizvodile alkoholna pića su naprosto pale na koljena, jer svi oni koji su prodavali piće bez trošarina su bili daleko, daleko jeftiniji. Međutim što je, upravo zbog tog političkog pritiska nitko, tko je god pokušao promijeniti taj zakon, ja sam ga jedno tri, četiri puta pokušao promijeniti, međutim nailaziš na takav zid da naprosto se to nije uspjelo napraviti, međutim kakva je situacija u Zvečevu, u Badelu i u nekim drugim tvrtkama da ne govorim, mi smo upravo zbog jednog takvog zakona, ali i ovaj zakon. Dakle on fiskalno nikad nije bio interesantan, i tada dok je bilo bolja vremena u Hrvatskoj, dok je bio viši standard mi nismo pomagali tim zlatarima, govorim prvenstveno o njima, jer to je zanat koji treba čuvati i koji je vrijedan. Evo s obzirom da je pri kraju možemo malo duže. Dakle, naprosto pokazujemo svu svoju da tako kažem političku bedastoću u pojedinim trenutcima, i sad na kraju onda sa demagogijom želimo nešto opravdati što je jučer bila katastrofa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Ali imali ste većinu, mogli ste svojom većinom to ukinuti kao što ćemo mi sada sa svojom većinom napraviti. I kolega Srđan Gjurković.

kolega Šuker, nitko se ne buni niti, mi smo za to da se porez nametne onda kad trebamo, to je 1.7., kad ulazimo u Europsku uniju, a možda i nećemo 1.7., neću biti zloguki prorok. Znači uvodimo jedan porez prije, i to najveći namet onima koji su najsiromašniji, zbog čega ih nismo poštedjeli toga. Ovo je samo simbolička razina, ovo je pokazatelj karaktera vlasti i načina na koji ta vlast vlada, jer joj je svejedno da li će tko ima novaca, tko nema novaca. Mnogim ljudima znači puno, mi smo izračunali 130 kuna je to mjesečno, do 6. mjeseca ušparali bi ljudi. A drugo, pokušate laburiste posvađati sa zlatarima, neće vam ići, mi imamo među svojim redovima zlatare, prema tome uopće se to ne radi, to vam je takva demagogija da, sve se može opravdati pa i to, međutim zlatari su s nama dobri i ostat će dobri. **Gjurković, Srđan (HNS)** Uvaženi kolega, ja nemam namjeru uopće raspravljati s kim ćete se vi svađati ili ne, ali ako ne podržavate ovaj zakon onda vi direktno radite na ukidanju radnih mjesta, i tu nema velike rasprave. Kakve ovo veze ima sa ovom pričom o kruhu i mlijeku, i ostalim …/Ne razumije se./… nema, ovo je jedan od zakona koji osigurava razvoj i spašavanje radnih mjesta. laburisti - Stranka rada)** Evo sad se vidi vrlo kratko kako će Vlada Zorana Milanovića otvoriti nova radna mjesta. Evo to je dokaz. Zaključujem raspravu. Glasat ćemo naknadno. Sutra počinjemo u 9 i 30 sa Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o zaštiti na radu. Želim vam ugodnu večer.